Klima-, energi- og forsyningsministeren (Dan Jørgensen) har meddelt mig, at han ønsker i henhold til forretningsordenens § 19, stk. 4, at give Folketinget en skriftlig Energipolitisk redegørelse 2020. (Redegørelse nr. R 13). Eksemplarer vil blive omdelt, og redegørelsen vil fremgå af www.folketingstidende.dk.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 Det første punkt på dagsordenen er: 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 56: Forespørgsel til justitsministeren om misinformation på de sociale medier. Af Morten Messerschmidt (DF) og Peter Skaarup (DF).

Hvis ingen gør indsigelse mod fremme af disse forespørgsler, betragter jeg Tingets samtykke som givet. Det er givet. --- Det sidste punkt på dagsordenen er: 3) 2. behandling af lovforslag nr. L 172: Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Forhandling Første næstformand (Karen Ellemann): Før vi går i gang med forhandlingen, skal jeg gøre opmærksom på, at vi i Præsidiet har besluttet at ændre måden, hvorpå forhandlingen gennemføres. Ændringen indebærer, at alle det gælder både minister- og ordførertaler og de korte bemærkninger – bliver afviklet fra medlemmernes pladser. Af hensyn til udarbejdelsen af referatet er det meget vigtigt, at man ikke begynder at tale, før den røde ring på mikrofonen lyser. Man vil som normalt kunne se den resterende taletid nederst til højre i afstemningspanelet på pladsen. Så vender vi tilbage til andenbehandlingen af lovforslag nr. L 172. Der er ikke stillet ændringsforslag. Ønsker nogen at udtale sig? Da det ikke er tilfældet, er forhandlingen sluttet. Jeg foreslår, at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling. Hvis ingen gør indsigelse mod dette, betragter jeg det som vedtaget. Det er vedtaget. --- Kl. 13:03 Meddelelser fra formanden Det næste møde afholdes i dag, kl. 13.20, hvor vi begynder med tredjebehandlingen af L 172. Mødet er hævet.